Ivan (HDZ)** Prelazimo na 4. točku dnevnog reda. To je - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 354. Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Hitni postupak primjenjuje se u skladu s člankom 161. Poslovnika. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje zakona.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 Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Zdravko Marić, državni tajnik u Ministarstvu financija. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Dame i gospodo zastupnici. Dakle, dva su osnovna razloga s kojim idemo u Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala. Jedan je vezan uz usklađivanje važećeg zakona sa Direktivom broj 6 iz 2003. godine o nezakonitoj kupoprodaji dionica i manipuliranju tržišta možemo reći zlouporabi tržišta. Važeći zakon se dopunjava odredbama koje uređuju prekršaje za djela zabranjenog ponašanja, odnosno zlouporabe tržišta. Iako je Zakonom o kaznenim djelima protiv tržišta kapitala propisana kazna i kazna zatvora za ista djela zabranjenog ponašanja, te odredbe sadrže namjeru stjecanja protupravne imovinske koristi. Ukoliko se namjera stjecanja protupravne imovinske koristi ne dokaže, takva ponašanja trebaju biti prekršajno sankcionirana, a to je zapravo i predviđeno ovim izmjenama i dopunama. Između ostalog isto tako treba reći da ovim usklađivanjem važećeg zakona sa Direktivom broj 6 se ispunjava jedno od mjerila za zatvaranje pregovora u poglavlju 9. – Financijske usluge. Drugi razlog donošenja ovog zakona, odnosno izmjena i dopuna Zakona o tržištu kapitala, možemo reći je vrlo sličan i razlozima koje smo imali kod izmjena i dopuna Zakona o kreditnim institucijama i o elektroničkom novcu, a to je da je dana 6. svibnja dakle u Europskom parlamentu izmijenjena već ranije spomenuta i dopunjena Direktiva broj 48 iz 2006. koja je kroz važeći zakon zapravo implementirana u hrvatsko zakonodavstvo. Osnovna izmjena, dakle u dijelu velikih izloženosti upravljanja rizicima i suradnji među supervizorima država. država. A kao što je i za prethodni razlog rečeno, dakle uvjeti pod kojima investicijska društva posluju po svemu sudeći bit će znatno izmijenjeni u odnosu na rješenja važećeg zakona, pa bi zapravo ovo usklađivanje i stvorilo obveze na restrukturiranje i potencijalno veće investicije. Ako je zapravo prema izmijenjenoj Direktivi broj 48 više neće biti. Isto tako dozvolite da kaže, dakle ovaj predloženi amandman Odbora za zakonodavstvo je prihvatljiv, Vlada ga prihvaća. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Želi li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. I prvo su klubovi. U ime kluba HDZ-a uvaženi zastupnik Goran Marić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, cijenjeni kolegice i kolege. Evo kao što smo čuli ovaj prijedlog izmjene i dopune Zakona o tržištu kapitala je iz dva samo razloga. Prvi je razlog usklađenje važećeg zakona s Direktivnom 2003./6 ... Zakon o kupoprodaji dionica i manipuliranju tržišta, odnosno zlouporabe tržišta i drugi razlog je usklađenje sa odgodom, odnosno usklađivanje investicijskih društava važećeg zakona sa rokom pomicanja sa 30. lipnja 2009. na 30. ožujka 2010. godine. Nesporno je da je u postojećem zakonu bilo predviđeno i da je Zakonom o kaznenim djelima protiv tržišta kapitala propisana novčana kazna, a i kazna zatvora za sva djela zabranjenog ponašanja. Ali bile su odredbe takve da sadrže namjeru ponašanja u smislu stjecanja protupravne imovinske koristi. Naravno da se u praksi vrlo često događalo da se ta namjera nije mogla dokazati. Pa imali smo takvih slučajeva i u Republici Hrvatskoj kada je bilo u pitanju prodaja dionica Hrvatskih telekomunikacija, prodaja dionica Plive itd. Ova izmjena sada predviđa da se kada se ne može dokazati namjera protupravne, stjecanja odgovara prekršajima. Zato važeći zakon se dopunjava odredbama koje uređuju prekršaje za djela zabranjenog ponašanja iz članaka 456., 457., 458. važećeg zakona koji uređuju zlouporabu tržišta. Kako je direktiva 6. svibnja 2009. godine u Europskom parlamentu izmijenjena i predviđa ponovno izmjene Zakona o tržištu kapitala to će se morati uskladiti sa tim direktivama, a kako je u postojećem zakonu bio predviđen rok usklađenja investicijskih društava 30. lipnja ove godine, nužno je sada taj rok pomaknuti na 30. ožujka 2010. godine, jer će doći do dodatnih promjena i izmjena, dopuna Zakona o tržištu kapitala zbog ove izmijenjene direktive 6. svinja 2009. godine. Stoga se ovaj rok čini razumnim da će se do tada moći uskladiti sve izmjene i dopune koje predviđa ta direktiva. Naravno da će klub HDZ-a podržati ovakve izmjene i dopune Zakona o tržištu kapitala. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. U ime kluba SDP-a uvaženi zastupnik Davor Bernardić. Izvolite.

Poštovani gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolegice i kolege. Ovo je Zakon o tržištu kapitala koji smo usvojili u srpnju mjesecu prošle godine ima točno 600 članaka. I jedan je od najopsežnijih zakona koji smo u ovom Visokom domu koji smo usvojili u zadnje vrijeme. I to na način da smo primijenili sve direktive, apsolutno sve direktive MiFIDA u trenutku kada i pojedine zemlje Europske unije nisu primijenile sve direktive. Tada smo upozoravali da je zakon prekomplesan, preozbiljan i prevelik te će imati ogroman utjecaj na investicijsku zajednicu, ne samo na njih, nego na sve građane Republike Hrvatske da bi se donosio na brzinu, da bi se donosio u vremenima snažne krize koja je zahvatila investicijske investitore po cijelo Europi i da taj zakon definitivni nije nužno da stupi na snagu od kada bi trebao stupiti na snagu. Barem u onom dijelu svih odredbi. I sada vidi čuda dolaze nam izmjene i to iz same Europske unije za koje smo i tada upozoravali da će se vjerojatno dogoditi u direktivi a vezane za izračun adekvatnosti kapitala u dijelu velike izloženosti upravljanja rizicima i suradnje među supervizorima država. I tu spornu odredbu prolongiramo sa 1. srpnja 2009. kako je trebalo biti, znači stopu izračuna adekvatnosti kapitala na 31. ožujak 2010. to je ono što smo tada pretpostavljali očekivana prolongacija u duhu onog vremena znači svjetske gospodarske i ekonomske krize, i investicijske krize koja je zahvatila Europu i kada smo rekli da će se stvari mijenjati. No međutim, mi ovaj zakon nećemo ne podržati zbog toga nego mi ovaj zakon nećemo podržati zbog jedne puno važnije stvari na koju smo upozoravali i onda i na koju ću skrenuti pozornost i danas. Zakonom o tržištu kapitala prestala je postojati obveza o kotaciji javnih dioničkih društava koja je bila obvezna kotacija za sva društva za dionice s javnom ponudom. Ja moram reći kad je uvedena javno dionička kotacija došlo je do investicijske ekspanzije u Hrvatskoj. Zašto? Zato jer su se građani, mali investitori mogli informirati na temelju transparentnih podataka o poslovanju tvrtki koje su kotirale na javnoj dioničkoj kotaciji i taj primjer ne samo da je dobre pokazatelje dao u Hrvatskoj nego su ga slijedile i zemlje u regiji, slijedile su ga zemlje koje još uvijek razvijaju svoje financijsko tržište, koje su i na temelju tog primjera imali uspjehe. Nakon toga je kako i europski standardi ne propisuju obavezu kotiranja javno dioničkih kotacija na burzi, znači obvezu kotiranja svih tvrtki na burzi došlo do promjene u tom dijelu da se ta obveza ukida trenutkom ulaska Hrvatske u EU, tj. da se firme same mogu delistirati. Šta se događa? U trenutku sloma burze, u trenutku pada tržišnih vrijednosti dionica, u trenutku kada hrvatske tvrtke po tržišnim pokazateljima puno manje vrijede naravno da postoji interes samih vlasnika tvrtki da povuku svoje dionice odnosno da dionički pokazatelji nisu pokazatelji poslovanja tih tvrtki odnosno vrijednosti tih tvrtki. Ja vas moram podsjetiti da smo mi tada u srpnju mjesecu ovdje u ovom domu predložili amandman a vezan je za nešto što je osobito bitno i što ću osobito povući. U članku 332. po Zakonu o tržištu kapitala predvidjeli ste i propisali ste da se delistiranje može obaviti tj. povlačenje sa burze sa burze sa ¾ temeljnog kapitala zastupljenog na glavnoj skupštini pri donošenju odluke na glavnoj skupštini dioničara. Ukoliko je na skupštini prisutno 51% ili 50 plus 1 dioničar to znači da o povlačenju s burze može odlučiti svega 35% ukupnog temeljnog kapitala. Smatrali smo da je to neprihvatljivo, niste prihvatili taj amandman a ja moram reći da u Hrvatskoj postoji veliki broj tvrtki u kojima je jedan čovjek vlasnik 35% temeljenog kapitala i da će ovo de facto omogućiti jednom čovjeku da odluči da li će se tvrtke povući s burze ili će ostati na burzi jer za male dioničare skuplje je otići na skupštinu dioničara, platiti benzin, platiti troškove da tamo dođu nego sudjelovati u radu iste skupštine, nego što oni imaju koristi od istih tih dionica. I ne bi to bilo sporno da se oni povlače, no međutim tu stoji još jedna sporna odredba koja kaže da će se znači male dioničare isplatiti po fer cijeni. A što je ta fer cijena? Koja je to fer cijena? Da li je to cijena trgovanja u zadnjih tri mjeseca? To nigdje ne piše i to nigdje nije propisano, to će posebno i o tome odlučiti HANFA i imat će nad time nadzor. No, ja vam moram reći i ovo da danas u Hrvatskoj se tržište ruši 200 ili 300% pojedina dionica za jedan dan. Ako jedna tvrtka najavi da će se delistirati s burze, pa šta, neće valjda dionica te tvrtke rasti. Ne, upravo suprotno. Padat će, i ne samo to, onda će otkupljivati sama svoje dionice za puno manju cijenu. Na taj način mali dioničari kojih je u Hrvatskoj preko pola milijuna biti će direktno oštećeni jer će dobiti manje za svoje dionice. I ne samo to, na taj način ćemo u potpunosti urušiti i uništiti tržište kapitala koje u ovoj i prošloj godini na jako labavim nogama. Stoga klub SDP-a ne može podržati ovaj zakon. Mi smo dali prijedlog amandmana da to bude ¾ ukupnog temeljenog kapitala a ne ¾ glasačkih prava na skupštini gdje de facto jedan čovjek može odlučiti o povlačenju s burze i zato nećemo podržati ovaj zakon jer je taj zakon zakon protiv malih dioničara kojih je u Hrvatskoj više od pola milijuna i bili bi ludi da ga podržimo i to je zakon protiv razvijenog tržišta kapitala. Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Imamo jednog prijavljenog a to je uvažena zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. .../Upadica se ne čuje./... Hvala lijepa. Doprinos. Želi li predstavnik Vlade uzeti riječ? Ne. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se za to steknu uvjeti